Vladimir (HDZ)** Idemo na sljedeću točku. - Prijedlog "Nacionalnog programa zaštite potrošača za razdoblje 2009. – 2012." Vlada je podnijela ovo izvješće na temelju članka 121. Zakona o zaštiti potrošača. Prijedlog akta primili ste poštom. Raspravu su proveli Odbori za gospodarstvo, Ustav, Poslovnik i politički sustav, ljudska prava i prava nacionalnih manjina i Odbor za lokalnu i područnu samoupravu. Izvješća ste primili na sjednici. Državni tajnik u Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva Ivan Bubičić će dodatno obrazložiti izvješće. Izvolite državni tajniče. **Bubić, Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvaženi dame i gospodo saborski zastupnici. Pred vama je Nacionalnog programa zaštite potrošača za četverogodišnje razdoblje kojim su definirane smjernice razvoja politike zaštite potrošača u Republici Hrvatskoj u narednom razdoblju, te konkretno razrađen izbor i opseg prioritetnih poslova na području zaštite potrošača kao i njihovi nositelji. Osnovni cilj koji Republike Hrvatska želi postići za stvaranje modernog razvijeno socijalnog gospodarstva koje je sposobno konkurirati na međunarodnom tržištu, dobro uređeno gospodarstvo jedne države bazirano je na konkurentnosti poduzetnika ali u velikoj mjeri ovisi i o visokom stupnju povjerenja i zadovoljstva potrošača. Želim ovom prilikom naglasiti da je visoki stupanj zaštite potrošača kao i educiranost o osnovnim potrošačkim pravima i obavezama predstavljaju jedan od prioritetnih ciljeva koje smo željeli ostvariti i prije punopravnog članstva Hrvatske u Isto tako želim sa zadovoljstvom istaknuti da su danas u Republici Hrvatskoj postavljeni pravni i institucionalni okviri te je razvijen sustav zaštite potrošača sukladno pravilima i standardima koji vrijede u Europskoj uniji što je rezultiralo privremeni zatvaranje poglavlja 28. poglavlja zaštite potrošača i zdravlja na sastanku međunarodne konferencije o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji održanom 27. studenoga 2009. godine. Potrošač danas zahvaljujući svemu što smo učinili cijeneći pri tome i veliku pomoć Europske unije kroz projekte koji su se provodili i koji su se provode u našoj zemlji ima mogućnost izbora, ima pristup informacijama i mogućnost usporedbe pri donošenju odluka, te samim tim ima i odlučujuću riječ na tržištu odnosno direktno utječe na poslovnu politiku gospodarstvenika starajući poticajno okruženje na tržištu. S izgradnjom sustava zaštite potrošača započeli smo 2003. godine usvojivši prvi Zakon o zaštiti potrošača. Potreba za stalnom nadogradnjom ovog izuzetno dinamičnog sustava, te preuzete obaveze o usklađivanju zakonodavstva rezultirali su donošenjem novog Zakona o zašiti potrošača u srpnju 2007. te njegovom izmjenom i dopunom u 2009. godini. Zakonom o zašiti potrošača daljnji je opći okvir politike zaštite potrošača dok se konkretna politika zaštite potrošača u određenom razdoblju izbor i opseg prioritetnih poslova na području zaštite potrošača koji će se financirati iz Državnog proračuna Republike Hrvatske temeljem članka 121. ovog zakona razrađuje kroz Nacionalni program zaštite potrošača. U Republici Hrvatskoj do sada su donesena dva nacionalna programa zaštite potrošača te su u cilju praćenja provedbe planiranih aktivnosti do sada sačinjena i dva izvješća o provedbi nacionalnog programa koja su usvojena od strane Hrvatskog sabora. Izvješće o provedbi Nacionalnog programa zaštite potrošača za razdoblje 2007., 2008. koje je izradilo Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva u suradnji s članovima Nacionalnog vijeća za zaštitu potrošača, a na temelju očitovanja nadležnih institucija i nevladinih organizacija prihvaćeno je na 14. sjednici Hrvatskog sabora održanog u rujnu 2009. godine. Ostvarene zadaće prikazane ovim izvješćem korištene su kao temelj za određivanje smjernica pri izradi novog Nacionalnog programa kojim se razrađuje politika zaštite potrošača za četverogodišnje razdoblje što podrazumijeva daleko širi obuhvat aktivnosti i zadaća koje je potrebno planirati i izvršiti. Ostvarene zadaće iz izvješća uvrštene su u tekst ovog nacionalnog programa kroz ocjenu stanja, a kako bi se lakše mogao pratiti kontinuitet planiranja i provođenja aktivnosti na ovom području. Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva je temeljem očitovanja svih nadležnih institucija i nevladinih organizacija kao tijelo nadležno na područje zaštite potrošača izradilo u suradnji sa članovima Nacionalnog vijeća za zaštitu potrošača Nacionalni program za zaštitu potrošača za razdoblje 2009. – 2012. godine. Ovaj program koji je danas pred vama jednoglasno je usvojen na sjednici Nacionalnog vijeća za zaštitu potrošača održanoj u studenom 2009. godine. Sastavni dio ovog strateškog dokumenta čini i tabularni prikaz glava 6. pregled zadaća prema prioritetnim područjima zaštite potrošača kojim su definirane prioritetne zadaće za cjelokupno četverogodišnje razdoblje, njihovi nositelji te izvori financiranja navedenih zadaća. Obzirom da se radi o dužem razdoblju a radi efikasnije praćenja provedbe izvršenja konkretnih zadaća i aktivnosti na području zaštite potrošača, odlučili smo izraditi dva dvogodišnja akcijska plana kao smjernice temeljem kojih kojih bismo mogli potaknuti i koordinirati nositelje mjera i aktivnosti za izvršenje svojih zadaća, odnosno uvidjeti eventualne probleme u provedbi nacionalnog programa te izraditi najbolja potrebna rješenja. Za provedbu utvrđenih zadaća, zaduženi su nositelji zaštite potrošača utvrđenim Zakonom o zaštiti potrošača, te ostale znanstvene i stručne institucije u Republici Hrvatskoj. Ono što posebno želim istaknuti je da su tijekom cijele 2009. godine intenzivno i kontinuirano provodile aktivnosti na području zaštite potrošača u svim nadležnim tijelima i ostalim dionicima u sustavu zaštite potrošača. Sve provedene aktivnosti u 2009. godini detaljno su iskazane u tekstu Nacionalnog programa. Aktivnosti su se provodile temeljem zadaća i ciljeva definirane prethodnim nacionalnim programom obaveza preuzetim iz pregovaračkih stajališta za poglavlje 28.- Zaštita potrošača i zdravlja, te obavezama i preporukama u okviru provođenja projekta CARDS 2004. twinning daljnje jačanje kapaciteta na području zaštite potrošača u Republici Hrvatskoj koji je završio u listopadu 2009. godine. Ističem, neke od značajnih aktivnosti koje su se provodile tijekom 2009. godine. Tijekom 2009. doneseni su svi propisi s područja zaštite potrošača iz djelokruga rada resornog Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva a u cilju daljnjeg unapređenja sustava zaštite potrošača u Republici Hrvatskoj i to Zakon o općoj sigurnosti proizvoda, Zakon o nedopuštenom oglašavanju, Uredbu o sustavu brze razmjene službenih obavijesti o proizvodima koji predstavljaju rizik za zdravlje i sigurnost potrošača, Uredba o određivanju osoba ovlaštenih za pokretanje postupka u svrhu kolektivne zaštite trgovaca od nedopuštenog oglašavanja, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača, Uredba o određivanju osoba ovlaštenih za pokretanje postupka radi zaštite kolektivnih interesa potrošača. Nadalje, tijekom 2009. radilo se na podzakonskim propisima temeljem Zakona o općoj sigurnosti proizvoda, Zakona o zaštiti potrošača i Uredbi o imenovanju tijela nadležnih za suradnju između nacionalnih tijela odgovornih za nadzor nad provedbom propisa o zaštiti potrošača čije je donošenje predviđeno tijekom 2010. godine. Tijekom 2009. godine provodile su se aktivnosti poboljšanja i dorade centralnog informacijskog sustava zaštite potrošača koji je uspostavljen u ožujku 2008. godine a kojim je omogućen viši stupanj suradnje između Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva kao nositelja zakonodavnih aktivnosti na području zaštite potrošača Državnog inspektorata kao nadležnog provedbenog tijela i savjetovališta za zaštitu potrošača čija je osnovna uloga pružanja savjeta i pomoći potrošačima pri rješavanju njihovih problema s trgovcima. Navedenom sustavu se pristupa putem web stranica Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva, Državnog inspektorata i Savjetovališta za zaštitu potrošača. Ovaj je sustav vrlo značajan jer potrošači na jednom mjestu mogu zatražiti savjet, tumačenje zakona odnosno uputiti prijavu Državnom inspektoratu. Želim istaknuti da potrošači sve više koriste ovaj sustav te je došlo do porasta zaprimljenih predmeta putem ovog sustava u 2009. godini u odnosu na 2008. godinu. i pol mjeseci 2008. pri Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva te u savjetovalištima za zaštitu potrošača ukupno je zaprimljeno 215 uputa potrošača dok je tijekom 2009. kroz sustav zaprimljeno 839 upita a što predstavlja porast od 290% u odnosu na tada prethodnu tada prethodnu 2008. godinu. Nadalje, u prvih devet i pol mjeseci 2008. godine zaprimljeno je putem ovog sustava 472 prijave Državnom inspektoratu a tijekom 2009. zaprimljeno je 772 prijave što ukazuje na porast od 63% u odnosu na 2008. godinu. U 2009. godini najčešći upiti i pritužbe koji su kroz ovaj sustav zaprimila savjetovališta za zaštitu potrošača odnosila su se na područje energetike odnosno električne energije, komunalnih usluga, konkretnije vode i odvodnje, područja elektroničkih komunikacija te objašnjenja i primjenu Zakona o zaštiti potrošača u pogledu reklamacije, jamstava, obavijesti o proizvodu, prodaji na daljinu te ostalih odredbi zakona koje uređuju prava potrošača. Ministarstvo je davalo tumačenja propisa iz svoje nadležnosti. Državni inspektorat kao tijelo nadležno za provođenje nadzora na tržištu je tijekom 2009. godine poduzelo niz aktivnosti u cilju usklađivanja nadzora s najboljom praksom Europske unije te se slijedom toga dodatno provodilo stručno usavršavanje inspektorata. U 2009. godini obavljeno je ukupno 30 tisuća nadzora nad primjenom odredbi Zakona o zaštiti potrošača a od čega čak tisuću 893 nadzora obavljeno je po predstavkama samih potrošača od kojih ju 772 predstavke zaprimljene putem Centralnog informacijskog sustava za zaštitu potrošača obavljenim nadzorima u 2009. godini utvrđeno je 6 tisuća 229 prekršaja. Najveći broj utvrđenih povreda odredbi samog Zakona o zaštiti potrošača odnosio se na obvezu trgovaca o isticanju cijena i navođenju obavijesti o proizvodu i to u 4 tisuće dok se 907 povreda odnosilo na obavezu trgovaca da su dužni potrošačima omogućiti podnošenje pisanih prigovora i na iste odgovoriti u propisanom roku od 15 dana. Nadalje, tijekom 2009. godine u Republici Hrvatskoj su se provodile i pripreme za provedbu odredbi koje se odnose na suradnju država članica u slučaju prekograničnih prekršaja čime se štite gospodarska prava potrošača. Uredbom o sustavu brze razmjene službenih obavijesti o proizvodima koji predstavljaju rizik za zdravlje i sigurnost potrošača uvodi se sustav RAPEX koji se primjenjuje u Europskoj uniji a koji će se u Hrvatskoj primjenjivati pristupanjem Hrvatske Također, u Državnom inspektoratu određuju se aktivnosti vezane za njihovu funkciju u sustavu Nacionalnog sustava brzog uzbunjivanja za hranu i hranu životinja "HR alert system for food and feed". Nastavno tijekom 2009. godine sva državna tijela i regulatorne agencije svaka u okviru svojih nadležnosti obavili su niz aktivnosti vezano uz unapređenje sustava zaštite potrošača. Nacionalno vijeće za zaštitu potrošača kao savjetodavno tijelo Vlade redovito je održavalo svoje sjednice o pitanjima iz područja zaštite potrošača. U cilju postizanja visoke razine zaštite potrošača Republika Hrvatska koristila je i pomoć Europske unije. Od rujna 2007. do listopada 2009. trajala je provedba Twinning projekta CARDS 2004. dalje jačanje kapaciteta na području zaštite potrošača. Također želim naglasiti da ovako visok stupanj razvoja sustava zaštite potrošača ne bismo mogli postići bez suradnje s nevladinim sektorom koji ostvarujemo u izravnoj i to kroz poticanje aktivnosti udruga za zaštitu potrošača putem projekata informiranja i edukacije te besplatnog savjetovanja potrošača a koji se financiraju iz državnog proračuna. Tako se u okviru raspoloživih sredstava za provedbu projekta Informiranje i edukacija potrošača u 2009. godini u području javnih usluga a sukladno kriterijima iz objavljenog natječaja za četiri udruge za zaštitu potrošača dodijeljena financijska potpora za provedbu projekta u ukupnom iznosu od 200 tisuća kuna. Planirana financijska sredstva za projekte udrugama u 2010. godini iznosi 235 tisuća kuna. Temeljem projekata Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva u Hrvatskoj su tijekom 2005. i 2006. godine pri udrugama za zaštitu potrošača osnovana četiri savjetovališta i to u Zagrebu, Splitu, Osijeku i Puli. Njihova osnovna djelatnost je savjetovati i informirati potrošače u pravima i postocima koje je potrebno poduzeti kako bi ostvarili svoja prava u nastupu pred trgovcima. Za poslove savjetovanja potrošača u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2009. godinu osigurano je ukupno milijun 329 tisuća kuna. Planirana sredstva za rad četiri savjetovališta u 2010. godini iznose milijun 329 kuna a što osigurava kontinuitet dosadašnjeg rada savjetovališta. Tijekom 2009. godine u savjetovalištima je ukupno pruženo 18 tisuća 422 savjeta najčešće iz područja javnih usluga, trgovine, financijskih usluga, komunalnih usluga i elektroničkih komunikacija. Glavni ciljevi razvoja politike zaštite potrošača definirano ovim nacionalnim programom su. Prvo, daljnje usklađivanje zakonodavstva sa zakonodavstvom daljnje jačanje nadzora na tržištu. Treće, podizanje javne svijesti o zaštiti potrošača na području financijskih usluga, javnih usluga, zdravstvenih usluga, elektroničkih medija. Sukladno preporukama Europske komisije planira se organiziranje javne kampanje vezane uz podizanje javne svijesti o zaštiti prava potrošača koja bi se temeljem projekata financirala iz predpristupnih fondova Četvrto, daljnji razvoj politike sigurnosti proizvoda. Republika Hrvatska će provoditi aktivnosti u cilju daljnjeg razvoja politike sigurnosti proizvoda putem uspostave koordinacije tijela za nadzor nad propisima o za obavješćivanje potrošača o sigurnosti proizvoda te uspostave sustava za obavješćivanje potrošača o sigurnosti proizvoda na tržištu i provođenju programa inspekcijskog nadzora. Peto, daljnji razvoj izvansudskog načina rješavanja sporova u skladu s načelima koja jamče njihovu kvalitetu usluga od strane nadležnih tijela koja pružaju uslugu alternativnog načina rješavanja potrošačkih sporova, poduzimati će se i aktivnosti u cilju senzibiliziranja javnosti, educirajući i informirajući potrošače i trgovce o prednostima izvansudskog načina rješavanja sporova. daljnja jačanja sustava zaštite potrošača kroz jačanje institucionalnih i administrativnih kapaciteta te bolju međusobnu povezanost svih nositelja zaštite potrošača te kroz unapređenje potpora od strane jedinice lokalne i područne samouprave. Sukladno dobroj praksi i iskustvima država članica EU koje imaju učinkovit sustav zaštite potrošača kao i preporukama eksperata s područja EU na projektima koje je resorno ministarstvo koristilo, a u svrhu jačanja administrativnih kapaciteta. Na ovom području proizlazi činjenica da je za učinkovitiju provedbu politike zaštite potrošača potrebno osnovati samostalno tijelo koje bi obavljalo dio poslova u provedbi politike zaštite potrošača. Nadalje, stjecanjem punopravnog članstva u Europskoj uniji Republika Hrvatska je obavezna osnovati Europski potrošački centar koji ima neovisan status koji bi u suradnji s potrošačkim centrima u drugim članicama EU osiguravao potrošačima informiranje o načinu prekogranične kupovine te im ujedno u slučaju kršenja njihovih prava pomogao u rješavanju prekograničnih sporova i pritužbi. Slijedom navedenog, ovim Nacionalnim programom je predviđeno da će se sukladno preporukama eksperata iz projekta CARDS-a 2004 daljnja jačanja kapaciteta u području zaštite potrošača, a nakon pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji Europski potrošački centar u Hrvatskoj osnovati pri samostalnom tijelu koje će obavljati poslove provedbe politike zaštite potrošača. Osnivanjem Europskog potrošačkog centra pri samostalnom tijelu predviđeno je zbog sljedećih prednosti: jednostavnijeg osiguranja …/Govornik se ne razumije./… sredstava potrebnih za rad, Europski potrošački centar može se služiti uslugama i infrastrukturom tijela pri kojem je osnovan, od prostorija do uređaja, upotrebe softvera, potpore u PR aktivnostima itd. Važno je naglasiti da će osnivanje samostalnog tijela biti regulirano izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača. Sedmo, potpora daljnjem jačanju potrošačkog pokreta u Republici Hrvatskoj. Vlada Republike Hrvatske pružit će potporu daljnjem jačanju potrošačkog pokreta u Republici Hrvatskoj. Nužno je daljnje osnaživanje udruga u zaštitu potrošača u svrhu ostvarivanja njihove osnovne funkcije, a to je informiranje i edukacija potrošača. Nadalje, po usvajanju ovog Nacionalnog programa tijekom 2010. na temelju javnog natječaja te sukladno kriterijima iz natječaja dodijelit će se financijska potpora udrugama za projekte informiranja i savjetovanja potrošača. Dakle, realizacijom natječaja omogućit će se daljnji rad udruga na poslovima savjetovanja potrošača uz mogućnost specijalizacije savjetovanja za pojedina područja koja uređuju prava potrošača. Uvođenjem standardizacije rada savjetovališta, kao i njihovim međusobnim povezivanjem omogućilo bi se transparentnije, racionalnije trošenje proračunskih sredstava, a potrošač bi dobio ujednačen i pravovremen savjet. Također, u Nacionalnom programu naglašena je i nužnost aktivnije uloge tijela lokalne i regionalne samouprave u Republici Hrvatskoj u provođenju politike zaštite potrošača na svim područjima te stvaranje uvjeta za učinkovitiju zaštitu potrošača kroz informiranje i savjetovanje potrošača, organizaciju edukativnih skupova te potporu rada udruga za zaštitu potrošača čime poboljšavaju kvalitetu života građana na svom području. Uvedena je i mogućnost specijalizacije savjetodavne mreže za zaštitu potrošača kao njihovo telefonsko povezivanje. Uz već iskazane mjere koje će doprinijeti podizanju javne svijesti o problematici zaštite prava i ekonomskih interesa potrošača, Nacionalnim programom zaštite potrošača Republike Hrvatske za razdoblje 2009.-2012. iskazana je potreba za jačanjem razine zaštite potrošača na sljedećim prioritetnim područjima: javnim uslugama, zdravstvenim uslugama, sigurnosti hrane i kakvoće hrane, sigurnosti proizvoda, trgovine, financijskih usluga, osiguravateljskih usluga i bankarstva, turizma i ugostiteljstva, na području prometa nekretnina te zadaće jedinica lokalne i regionalne samouprave. Također će se osigurati bolje povezivanje nadležnih inspekcija, ovlaštenih laboratorija i drugih institucija radi pravovremenog i točnog obavješćivanja potrošača o rezultatima službenih kontrola na području zdravstvene ispravnosti i kontrole kvalitete proizvoda te će se i ojačati inspekcijske nadležne za službu kontrolu hrane. Posebna će se pažnja posvetiti pružanju informacija potrošačima o sustavu kontrole sigurnosti hrane. U narednom razdoblju u okviru politike sigurnosti proizvoda nastavit će se s aktivnostima daljnjeg usklađenja hrvatskog zakonodavstva sa zakonodavstvom EU. Jedna od važnih aktivnosti je uspostava sustava obavješćivanja potrošača o sigurnosti proizvoda na tržištu kroz poticanje dragovoljnog djelovanja proizvođača i distributera. Osigurat će se bolje povezivanje nadležnih inspekcija, ovlaštenih laboratorija i drugih institucija radi pravovremenog i točnog obavješćivanja potrošača o rezultatima službenih kontrola na području zdravstvene ispravnosti i kontrole kvalitete proizvoda. Potaknut će se sudjelovanje predstavnika potrošača u radu nacionalnog normirnog tijela i osiguranje članstva udruga za zaštitu potrošača Hrvatski zavod za norme, s ciljem praćenja događanja na nacionalnoj, europskoj i međunarodnoj normizaciji u području njihovih interesa te aktivno sudjelovanje u radu nacionalnog tijela. Za kraj, još jednom želim reći da je osnovni cilj koji želimo postići provedbom ovog nacionalnog programa daljnji razvoj sustava zaštite potrošača u Republici Hrvatskoj, stvaranje modernog i razvijenog socijalnog gospodarstva u kojem se potrošači osjećaju zaštićeno, sigurno i zadovoljno. Aktivnosti Vlade Republike Hrvatske u sljedećem razdoblju bit će prvenstveno usmjerene na daljnji razvoj politike zaštite potrošača jačanjem institucionalnih i administrativnih kapaciteta, s posebnim naglaskom na tijela zadužena za donošenje politike zaštite potrošača, tijela za provođenje nadzora, regulatorna tijela, kao i udruge za zaštitu potrošača te donošenjem odgovarajućih instrumenata izvansudskog rješavanja potrošačkih sporova. Edukacija cjelokupne javnosti o zaštiti prava i ekonomskih interesa potrošača kroz kontinuiran dijalog s civilnim društvom i gospodarskim sektorom jedno je od prioritetnih područja koja su obuhvaćena novim strateškim programom. Potrebno je intenzivirati suradnju svih dionika o zaštiti potrošača s predstavnicima medija o aktivnostima važnim za zaštitu prava potrošača. Aktivnosti će također i dalje biti usmjerene na jačanje potrošačkog pokreta u Republici Hrvatskoj čime će se omogućiti aktivnije uključivanje svih građana Republike Hrvatske u kreiranje javne politike na području zaštite potrošača. Svjesna važnosti kontinuiranog dijaloga s udrugama zaštite potrošača te njihovog značenja i doprinosa o podizanju razine zaštite potrošača, potrošačkih prava, Vlada Republike Hrvatske će i nadalje poticati rad i razvoj udruga za zaštitu potrošača osiguravajući financijsku potporu za projekte koji promiču i štite prava potrošača. Uspjeh provedbe zadaća iz ovog nacionalnog programa u prvom redu ovisit će… **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala, hvala. Isteklo je vrijeme. Uspjeh provedbe zadaća iz ovog nacionalnog programa u prvom redu ovisiti o spremnosti svih ključnih nositelja zaštite potrošača, neizvršavanju utvrđenih zadaća, kao i o raspoloživim financijskim sredstvima. Stoga predlažem da se prihvati Nacionalni program zaštite potrošača za razdoblje 2009./2012. kao dokument koji će se omogućiti ostvarenje zadanih ciljeva. Cijenjene zastupnice i zastupnici Hrvatskog sabora zahvaljujem vam na pozornosti. Hvala lijepa. Odbori ne žele? Otvaram raspravu. Klub zastupnika SDP-a gospodin zastupnik Zdenko Franić. Izvolite. Štovani gospodine potpredsjedniče, štovani gospodine državni tajniče sa suradnicom, štovane kolegice i kolege zastupnici. Evo nakon što nam je gospodin državni tajnik pročitao Nacionalni program zaštite potrošača možemo samo konstatirati da se u biti ne radi o programu, nego se radi o izvješću. Europska unija je kompleksna tvorevina koja počiva na zajedničkom tržištu kapilarnim preplitanjima slobodnog kretanja robe, ljudi, kapitala i usluga, a to znači i povjerenja u kvalitetu tih roba i usluga, a za uspostavu i održavanje tog povjerenja jest presudna zaštita kupaca, odnosno potrošača. Međutim, ovaj dokument koji imamo pred sobom je kao prvo zastario jer danas je veljača 2010. godine, a mi raspravljamo o Nacionalnom programu za razdoblje od 2009. do 2012. Štoviše, Štoviše, taj Nacionalni program se čak i tijekom 2009. godine još radio i dorađivao. Objektivni dokaz jest spominjanje datuma iz lipnja ili srpnja 2009. godine. Prema tome, on nikako nije bio gotov onda kada je trebao biti gotov, tj. prije godine 2009. da ga kao program prihvatimo. A pisan je kao što rekoh ne kao program nego kao izvješće. Što je predlagatelj čekao u biti 14 mjeseci? Znači da se program donosi za razdoblje od 2010. do 2012. godine i to od ožujka 2010. godine. No, bolje išta nego ništa. Ukoliko bi se odgodilo donošenje ovog programa blokirali bi se postojeći fondovi, došlo bi do blokade svih aktivnosti ma koliko one bile nedovoljne. podržati ovaj program iako je on nije program i bespredmetan je u biti. Nedostaje mu akcijski plan, nedostaje mu mjere. Postoje istina nekakvi ciljevi dole i u poglavlju VI. Ali to je više skup dobrih želja. Nacionalni program u ovakvom obliku je izuzetno manjkav u pogledu provedbe zakona koji štite interese potrošača u prekograničnoj trgovini, jer kao što se u programu i navodi kaže se da se u Republici Hrvatskoj tek provode pripreme za provedbu odredbe koje se odnose na Uredbu 2006/2004/EC koja regulira suradnju država članica u u slučaju prekograničnih prekršaja, a čime se štite gospodarska prava potrošača. Dakle, pazite sintagmu. Provode se pripreme za provedbu odredbi koje su već odavno na snazi u Europskoj uniji. U samom programu na primjer strana 54. se priznaje da je glede učinkovitije provedbe politike zaštite potrošača potrebno osnivanje samostalnog tijela koje bi obavljalo dio poslova u provedbi politike zaštite potrošača, a u čiji bi se djelokrug rada prenio i dio poslova iz djelokruga rada nadležnog Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva. Nadalje, na strani 56. kaže da će republika nakon pristupanja Europskoj uniji pri samostalnom tijelu koje se tek kaže da se potrebno osnivati, da će to tijelo obavljati poslove provedbe politike zaštite potrošača, te će se osnovati neovisno tijelo koje će se zvati europski potrošački centar kao neovisno tijelo. Dakle, sumirajmo. Provode se pripreme za osnivanje samostalnog tijela pri kojem bi se osnovalo neovisno tijelo koje će poticati povjerenje potrošača u prekograničnu trgovinu, a sve će se to desiti nakon pristupanja Republike Hrvatske u A zašto tek nakon pristupanja u Europsku uniju? Zašto ne sada? Pa mi smo u biti pridružena članica Europske tržišnim zakonima, a to znači da naši potrošači trebaju i određenu zaštitu. Pa mi ćemo u Hrvatskoj doživjeti pravi kolaps. Mi donosimo zakone, provedbe, odredbe, programe sa odgođenim djelovanjem do trenutka ulaska u Europsku uniju. Je li ikada itko napravio nekakvu bilancu koji sve to zakoni na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske u Uniju. Koliko su ti zakoni u koliziji? Doći će do totalnog kraha gospodarstva. Istina bog osnovan je centralni informacijski sustav za zaštitu potrošača koji bi djelomično trebao voditi računa o zaštiti potrošača u Republici Hrvatskoj, ali on je imao cijeli niz problema. Primjerice, te odnedavno je koncipiran na način da prihvaća upite poslane sa drugih web preglednika osim internet explorera. Pitanje, zašto je Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništvo favoriziralo internet explorer i Microsoft što u biti nije sukladno praksi Primjerice, ako tom sustavu pristupite sa bilo kojim drugim preglednikom, recimo fire foxom, operom, safarijem ili nekim drugim pojavljuje se sučelje na engleskom jeziku za razliku od pristupanja preko internet explorera. Poštovani gospodine državni tajniče, ja mislim da je u Hrvatskoj još uvijek hrvatski službeni jezik, a ne engleski. Evo imam ovdje …/Govornik koji se pojavljuje nakon pristupanja ovom …/Govornik se ne razumije./… sa bilo kojeg drugog web browsera. Onda kada pokrenete aplikaciju imate mogućnost postavljanja upita, a kao matičnu državu vam se nudi ili Hrvatska ili Slovenija. Zašto Slovenija? Zašto niste uključili i Bosnu? Zašto niste uključili sve susjedne države? Što je s Mađarskom? I Mađarska je nama susjedna država iz Europske unije, a ne samo Slovenija. Kada pokrenete detalje o upitu, opet vam se otvara sučelje na engleskom jeziku, onda vas pita želite li low interpretation advice ili inspection upit. Drugim riječima zašto niste prilagodili svim web browserima? Imam i informacije da tek odnedavna se uopće drugim browserima, preglednicima i može pristupati, to donedavna nije bilo moguće. Ovo sučelje zahtijeva cijeli niz podataka, kao ime i ulicu i kućni broj, županiju, telefon, telefax, prezime, mjesto stanovanja, mobilni telefon, elektroničku poštu, itd. Što je sa zaštitom osobnih podataka? Je li to sukladno politici Agencije za zaštitu osobnih podataka podataka koja uvjerava građane da te podatke ne moraju dati, ali eto da bi postavili upit treba sva sila sva sila podataka koje onda date udruzi za zaštitu potrošača, ili ministarstvu, ili kome god. Program je izuzetno manjkav što se tiče elektroničke trgovine. Istina, postoji u programu i cijeli, cijelo jedno poglavlje vezano uz elektroničku elektroničku trgovinu, ali je to poglavlje načinjeno prema izvješću jedne marketinško-savjetodavne tvrtke za poslovna istraživanja u Republici Hrvatskoj. Nećemo je spominjati da joj ne radimo reklamu. Ali spominje se da je jedna od glavnih prepreka bržem usvajanju elektroničkog poslovanja nedostatak povjerenja, te je nužan preduvjet za razvoj elektroničke trgovine upravo upravo otklanjanje nepovjerenje potrošača prema ovakvom obliku poslovanja, i podizanje javne svijesti o potrebi i korisnosti primjene istog. I onda se u programu kaže, stoga se u narednom razdoblju planira promocija elektroničkog poslovanja, a posebno promocija sustava sigurnosti zaštite osobnih informacija, zaštite potrošača, kao i definiranje kodeksa ponašanja, itd. Što je to gospodine državni tajniče naredno razdoblje? za 2009. do 2012. koje eto razmatramo godine 2010. je upotrebljavalo podatke iz 2008. godine što su, kao što je i spomenuto u vašem programu. A šta se u međuvremenu desilo? Eto citirano izvješće iz vašeg programa koje je publicirano u 2008. godini kaže da e-tržište u Republici Hrvatskoj raste po stopi oko 50% godišnje, što znači da od trenutka kada ste vi uvrstili ove podatke u vaše izvješće, do trenutka kada mi o ovom izvješću raspravljamo, da je e-tržište u Hrvatskoj naraslo više od 100%. Što se dakle u protekle dvije godine načinilo glede zaštite potrošača u e-trgovini i informacijskom sektoru, posebice u kontekstu dakle kao što citiram vaše vlastito izvješće, da je e-tržište naraslo 100% u odnosu na nadnevak publiciranja onog izvješća citiranog u vašem programu. Zašto se u tom segmentu ništa ne govori u poglavlju 6. pregled zadaća prema prioritetnim područjima zaštite potrošača iz nacionalnog programa zaštite potrošača za razdoblje 2000.-2012. Dakle u ovom segmentu ste rekli da se planira promocija elektroničkog poslovanja, promocija sustava sigurnosti, zaštita osobnih informacija, zaštita potrošača, definiranje kodeksa ponašanja i kriterija izvrsnosti za elektroničku trgovinu i elektroničko poslovanje, ali konkretno u poglavlju 6. o e-trgovini baš i nema riječi. Kada ćemo primjerice mi u Republici Hrvatskoj dočekati inicijativu koja je nedavno iznesena u francuskom Parlamentu, da se primjerice sve fotošopirane, odnosno digitalnim putem prepravljene fotografije moraju izdati upozorenja vezano uz zdravstvenu opasnost po ugledu na cigarete. Naime, takve fotografije mogu dovesti do toga da pojedine osobe povjeruje u hiber stvarnost koja ne postoji, što može imati negativne učinke primjerice na adolescente, bulimiju, anoreksiju. Međutim, takvi segmenti, takva nadgradnja u informatičkom sektoru je kod nas u Hrvatskoj čista znanstvena fantastika. Dakle, vezano uz ovaj program i ove nasumično odabrane primjere, možemo reći bolje išta nego ništa, bolje da ga podržimo, nego da ga ne podržimo. On je kao sveta vodica, niti pomaže, niti šteti. Hvala lijepa. I podržavat ćemo program. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Sveta vodica nekad pomaže. Onima koji vjeruju njima pomaže, onima koji ne vjeruju njima odmaže. …/Upadica se ne čuje./… Kolegice Ingrid vaše stručno, vještačko mišljenje u tom pravcu? Klub HSS-a, gospođa zastupnica Marijana Petir. Nema je. Klub HNS-a, gospođa zastupnica Danica Hursa. Izvolite. Zahvaljujem. Gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvaženi državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege. Na samom početku dopustite mi da nas sve skupa podsjetim da je danas 23. veljače 2010. godine i mi danas trebamo raspravljati, a zatim usvojiti ili ne, ovaj Nacionalni program zaštite potrošača za razdoblje od 2009. do 2012. Ja se Ja se pitam, pitam i vas, što je predlagatelj čekao godinu, više od godinu dana? Danas zapravo raspravljamo o prijedlogu Nacionalnog programa za razdoblje od 2010. do 2012. jer je 2009. upitna u smislu i provedbe i izvješća. Pitam po kojem Nacionalnom programu se radilo u 2009. i koji je akcijski plan vrijedio za istu? I tu se ne slažem sa mojim prethodnikom koji je kazao da će podržati ovaj Nacionalni program samo zato da bi omogućio redovito financiranje. Jer očito financiranja je bilo i u 2009. godini. Po zdravoj logici Nacionalni program je trebalo raspraviti i usvojiti krajem 2008. ili početkom 2009. kako bi on vrijedio za razdoblje koje stoji u zaglavlju ovog Nacionalnog programa, dakle 2009.- 2012. U ustroju Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva, a u okviru Uprave za trgovinu ustrojen je Odjel za zaštitu potrošača koji opet u svojem sastavu ima Odsjek za razvoj i praćenje sustava zaštite potrošača koji koji između ostalog naročito mora raditi. Izrađuje, kaže Nacionalni program zaštite potrošača, prati i analizira ostvarivanje ciljeva i zadataka utvrđenih Nacionalnim programom zaštite potrošača. Zašto Nacionalni program kasni više od godinu dana, a usput podsjećam da je i podnošenje Izvješća za razdoblje 2007., 2008. također kasnilo 9 mjeseci. Pa pitam zašto je tomu tako? I da li će i tko snositi posljedice za ovakovu situaciju? dokumenat od 130 stranica preširoko opterećuje sa uvodnim dijelom gdje imamo načela politike zaštite potrošača, povijest, kojeg smo već vidjeli 2 puta u izlaganjima nacionalnih programa za razdoblje 2005.-2006. i 2007.- 2008. Zatim slijedi ponavljanje Izvješća 2007.- 2008. koje smo krajem rujna, kao što sam već rekla, 2009. raspravili i usvojili. U ovom se Saboru na prijedlog Vlade donosi Nacionalni program zaštite potrošača, a da se u samom dokumentu ni Sabor, a ni Vlada ne spominju kao nositelji zaštite potrošača. Po ovom se prijedlogu Nacionalnog programa daje tabelarni prikaz aktivnosti za naredno razdoblje koji je nažalost na razini općeg i općenitog. Očekivali smo i trebali dobiti i akcijski plan koji uz sam sadržaj aktivnosti definira vrijeme i potrebna financijska sredstva za njihovu provedbu. Očekivali smo barem za prve 2 godine spomenutog razdoblja. A sada bih izdvojila neke dijelove Nacionalnog programa uz koje ću zamoliti pojašnjenja. U Nacionalnom programu se spominje centralni informacijski sustav i potreba njegove nadogradnje. U Izvješću za 2008. naznačeno je da je centar uspostavljen 2008. te su izneseni njegovi rezultati, broj danih savjeta po savjetovalištima. Tako smo imali priliku pročitati da je primjerice Savjetovalište u Zagrebu putem CISP-a dalo jedan savjet +15 što upućuje da je putem CISP-a odgovoreno na samo jedan upit, a na još 15 upita postavljenih preko CISP-a odgovoreno je mimo njega. Pitanje je zašto samo jedan preko CISP-a jer je dalje u izvješću razvidno da je to isto spomenuto savjetovalište u 2008. godini dalo 8 tisuća 548 savjeta. Od toga putem vlastitog web portala 2 tisuće. Već spomenuti Odjel za zaštitu potrošača i njegov Odsjek za razvoj i praćenje sustava zaštite potrošača uz spomenuto ima i posebno, citiram: "Uspostavlja i vodi centralni informacijski sustav zaštite potrošača, izrađuje i uređuje internetsku stranicu Odjela za zaštitu potrošača." Postavljam pitanje njegove odgovornosti. CISP je ugovorom zadana obaveza za savjetovališta i po ovom Nacionalnom programu jedino dopušteni način za davanje informacija i pravnih savjeta potrošačima, a uspostavljen je, kao što sam već rekla, 2008. Mi zastupnici kluba Hrvatske narodne stranke svjesni smo izuzetno žive i dnevno promjenjive problematike vezane za ovo životno područje kao i razvoja i promjene tehnike i tehnologije koja je u funkciji informiranja pa razumijemo potrebu nadogradnje CISP-a. U ovom prijedlogu Nacionalnog programa spominje se 7 pozicija nadogradnje za koje mislimo da predstavlja abecedu uspostave sustava, a ne nadogradnju. Stoga mislimo da ovom Visokom domu treba podastrijeti ugovor sa tvrtkom "Combis" koja je dobila posao uspostave sustava iz kojeg ćemo iščitati odgovore na sljedeća pitanja. Što sve čini funkcionalnu specifikaciju CISP-a? Kolika je cijena naručenog posla? Da li je ugovorom predviđeno vještačenje softvera od strane ovlaštenih i neovisnih informacijskih vještaka? Da li imamo usporedive parametre više vrsta centralnih informacijskih sustava po cijenama i operativnosti? Imamo li analizu o operativnoj specifikaciji, učinkovitosti u odnosu prema narudžbi? Odgovore je potrebno imati radi spoznaje što imamo, što treba nadograditi i da li postoje razlike između naručenog i plaćenog u odnosu na isporučeno. Činjenica da su savjetovališta dužna isključivo, podcrtavam, isključivo putem CISP-a pružati savjete i informacije potrošačima traži hitne odgovore na naprijed postavljena pitanja. Sljedeće pitanje koje upućujem odnosi se na Odsjek za programe i projekte EU iz područja zaštite potrošača koji ima u obvezi niz zadaća vezanih za programe i projekte koji bi kandidirali za financijska sredstva. Pa nas zanima, što je i koliko napravljeno na tom području? Pregovaračko poglavlje 28. o pristupanju Hrvatske EU zaštita i potrošača i zdravlja otvoreno i zatvoreno što znači da smo donijeli potrebne zakone, osnovali nužne institucije, ali nema ocjene kako one funkcioniraju. To program ne navodi. Načela javne politike zaštite potrošača Europske unije nakon što se pretoče u zakone i propise treba u programima pretočiti u konkretne mjere i aktivnosti na temelju analize najslabijih karika u funkcioniranju sustava zaštite potrošača i na temelju praćenja europske politike i mjera koje ona poduzima. U predloženom nacionalnom programu nije dovoljno razvidno što je napravljeno, gdje su slabosti, gdje su najveći problemi, što i tko treba napraviti da bi formalno pravno uspostavljeni sustav doista funkcionirao. Naročito je važno što je napravljeno u 2009. godini za koji se ovaj program predlaže. Najavljeni akcijski planovi koji će se donijeti naknadno po usvajanju ovog programa su trebali biti u ovom programu, umjesto svega i svačega načela kao načela kao što sam spomenula povijesti zaštite potrošača, ponavljanja izvješća itd. Ovaj dokumenat koji je strukturalno i sadržajno po našoj ocjeni napravljen na brzinu, a sa zakašnjenjem od godinu dana, velikim dijelom zaobilazi teme koji su sastavni dio akcijskih planova u zemljama Europske unije, a pojedinačno i u cjelini. Npr. zaštita privatnosti, zaštita djece kao potrošača, novi financijski proizvodi koji se plasiraju iz Europe na naše tržište, sve vrste osiguranja, oglašavanja u cjelini, podizanje potrošačke pismenosti, sigurnost i označavanja proizvoda što su stalne aktivnosti unutar EU-a iako je zakonodavstvo tu uređeno, ali se i stalno mijenja. Do kraja ove godine Bruxelles donosi nove direktive za on line marketing posebice prema riječima povjerenice za zaštitu potrošača i zdravlja EU-a Madlene Kuneve koji će odgovoriti izazovima on line marketinga koji već danas obrće silan novac. Spominje se cifra od oko 1,8 trilijuna dolara. Nadalje, zabrinjava način izrade i predlaganja ovakvog dokumenta koji mora biti operativan i konkretan kao jedan red vožnje, a koji dobrano krši kodeks savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata koji je Vlada Republike Hrvatske donijela 21. studenog 2009. godine kojim se utvrđuje dvosmjeran proces utvrđivanju javne politike sa zainteresiranim skupinama na bazi participacije u radnim tijelima i na bazi partnerstva koje podrazumijeva najviši stupanj suradnje i uzajamne odgovornosti za donošenje propisa, programa i njihovu provedbu. Mi u HNS-u očekujemo i tražimo, daljnje aktivnosti u cilju jačanja međusobne suradnje svih Udruga za zaštitu potrošača kroz uspostavu jedinstvenog saveza koji bi kvalitetnije i učinkovitije zastupao potrošački pokret na nacionalnoj i međunarodnoj razini. Nacionalni program zaštite potrošača osim doslovnog značenja riječi zaštite potrošača mora biti poticaj fer tržišnom gospodarstvu i državi kao pravnoj državi. Naročito je to važno u vremenima ove naše teške gospodarske i svekolike krize u kojoj smo i sami sudionici. I na kraju zastupnici kluba HNS-a će se prema Nacionalnom programu zaštite potrošača odrediti sukladno odgovoru predlagatelja na zaključke koji je donio Odbor za lokalnu i područnu samoupravu kao i na postavljena pitanje u ovom mojem izvješću. Hvala lijepa. Gospodine potpredsjedniče, državni tajniče, poštovane dame i gospodo. Pred nama je prijedlog nacionalnog programa u kojem se jednim dijelom rezimiraju dosadašnje aktivnosti a drugi definira politika države u ovom iznimno važnom području. Naime, svakako treba upozoriti da postoji taj jedan raskorak između naslova ovog samog samog programa i vremena o kojemu o njemu raspravljamo. Zato klub HDZ-a smatra da treba ubrzati aktivnosti koje su ovdje pobrojane da treba žurno napraviti i one akcijske planove kako bi se jasno definirali rokovi, akteri i kako bi se sve ovo skupa ubrzalo. Jačanje potrošačke svijesti u izravnom je odnosu sa konkurentnošću nacionalnog gospodarstva. Zato smatramo posebice gledajući s gospodarskog stajališta da je ovo iznimno važan dokument. Borba za potrošače kako bi oni bili educirani kako bi na tržištu znali prepoznati kvalitetne proizvode, proizvode koji su zdravstveno sigurni koji su u skladu sa standardima o očuvanju okoliša itd. dio je borbe za tržište i zaštitu domaće proizvodnje, jer se upravo nametanjem tih visokih standarda zapravo smanjuje konkurentnost proizvoda koji dolaze iz uvoza. Zadnji puta smo isto spominjali jednu anketu oko poznavanja propisa iz područja zaštite potrošača gdje se zapravo vidi koliko je važna edukacija, da u godini 2007. od tisuću ispitanika starijih od 15 godina, 58% uopće nije znalo da postoji Zakon o zaštiti potrošača i to upravo u godini kada je taj zakon donesen. Naime, kada se govori o edukaciji smatramo da tu iznimno važnu ulogu trebaju odigrati mediji, potrošačke udruge. Treba svakako pohvaliti "Potrošački kod" Hrvatske televizije i emisiju radija "Svi smo mi potrošači" gdje se uspješno djeluje na svijest potrošača, ali isto tako gdje se na životnim primjerima pokušavaju rasvijetliti brojni slučajevi u kojima su građani najčešće žrtve ili trgovaca ili monopolskih usluga i poduzeća. Također treba spomenuti važnost udruga, no isto tako i činjenicu da u Republici Hrvatskoj trenutno djeluje 26 Udruga za zaštitu, da su organizirani u dva saveza i da upravo nesuglasje među njima pa ponekad i sukobi zapravo otupljuju oštricu efikasnosti i da tu situaciju treba promijeniti i da bi se to trebalo kroz ovaj program, ali i kroz rad ministarstva ta situacija riješiti. Dakle, uz edukaciju ovaj program predviđa i jačanje administrativnih kapaciteta o čemu vjerujem da će državni tajnik u završnom obraćanju još možda nešto i kazati. Dakle, od zakonodavstva, ustrojavanja posebnog odjela u Ministarstvu gospodarstva, od Centralnog informacijskog sustava za zaštitu potrošača itd. dakle, svakako treba svakako treba jačati administrativne kapacitete. Također pozdravljamo kao klub i sve one mjere koje djeluju u nekoliko područja od podizanja javne svijesti o potrošačkim pravima, javnih usluga, zdravstvenih usluga, sigurnosti hrane i kakvoće hrane, sigurnosti proizvoda, trgovine do korištenja nekretnina, turizma i ugostiteljstva. I zaključno, klub Hrvatske demokratske zajednice podržat će ovaj program. No ono sigurno na čemu inzistiramo da se žurno izrade akcijski planovi, da se definiraju aktivnosti, njihovi nositelji i rokovi izvršenja. Hvala lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Pojedinačna rasprava gospodin zastupnik Gordan Maras. Izvolite. Hvala lijepo. Gospodine potpredsjedniče, državni tajniče, kolegice i kolege zastupnici. Kada govorimo o ovako važnoj temi prvo primijetiti da evo ovaj program zaštite potrošača me u jednom dijelu, malo sam ostao zbunjen jer sam ga doživio više kao neko izvješće šta se do sada napravilo odnosno šta je u proteklim godinama na tom području, koliko se sredstava uložilo, određene aktivnosti, koji su zakoni doneseni, usklađeni itd. On je dosta općenit, govori se kao kroz jedan dokument o tome šta bi trebalo, kako bi trebalo unaprijediti u narednim godinama. I ono što je bitno napomenuti da zaštita potrošača prije svega počiva na nekim temeljnim postulatima to je prije svega sigurnost proizvoda jer smo svjedoci sada u svijetu, svaki tjedan imamo jednu veliku vijest da se određeni proizvod povlači sa tržišta. Evo, Toyota je obilježila proteklih dana sa velikom količinom automobila koji su povučeni zbog nesigurnosti proizvoda. S druge strane, informiranost potrošača koja mora biti apsolutno na visokoj razini i tu možda u Hrvatskoj najviše kaskamo jer naši potrošači zbilja nisu informirati dovoljno, odnosno i kada su informirani dosta često su onemogućavani u ostvarivanju svojih prava. Treća stvar je naravno sloboda izbora proizvoda i četvrta je stvar da se glas potrošača čuje odnosno da oni imaju mogućnosti iznijeti i reći šta misle o određenim proizvodima. I najčešće su potrošači i udruge potrošača u svijetu ti koji upozoravaju na određen proizvode koji nisu sigurni itd. naravno podržavam neke aktivnosti koje su u Hrvatskoj pokrenute, prije svega Centralni informacijski sustav koji bi trebao biti možda nadograđen sa jednom stvari koja je u Europi uniji standard a to je centralni sustav koji se zove RAPEX odnosno "The rapid alert system for non food products" koji kao što mu ime govori upozorava na proizvode koji nisu dovoljne kvalitete. Ja ću samo spomenuti da je ove godine, on se objavljuje na tjednoj bazi. Ove godine već imamo znači sedam izvještaja gdje je otprilike obrađeno 500 proizvoda koji su djelomično ili povučeni sa tržišta zbog svoje nesigurnosti ili su na neki način proizvodi dorađeni kako bi bili sigurni za upotrebu. Znači, otprilike 3 do 4 tisuće proizvoda svake godine se kroz taj sistem na neki način se potrošače u Europskoj uniji upozori i smatram da bi takav sustav u Hrvatskoj trebalo uvesti, pogotovo što se radi o proizvodima koji su najčešće namijenjeni djeci, najčešće su tu igračke porijeklom iz zemalja gdje se ne vodi previše briga o sigurnosti krajnjeg korisnika. Znači, uz taj sustav na koji na koji možete reagirati i poslati ministarstvu određeni upit, sugestiju itd. trebalo bi imati ovakve izvještaje koji su proizvodi u Hrvatskoj sigurni a koji nisu. Na kraju krajeva to je bila jedna antirecesijska mjera prošle godine koju je Vlada najavila, nažalost nije provela a to je borba protiv nekvalitetnih proizvoda kojima je naše tržište dosta često i obasipano. Ono što još treba napomenuti prije svega iako je to kažem program izvještaj je završen sa 2008. godinom, ne bi bilo loše da je postojalo još podataka koji se odnose na 2009. godinu. Ne bi bilo loše da je postojalo još podataka koji se odnose na konkretne primjere da vidimo kako se u tom pogledu u Hrvatskoj stvari odvijaju i na kraju krajeva možda i neko istraživanje tržišta kako bi bili svjesni pozicije potrošača potrošača u Hrvatskoj odnosno kako se potrošači u Hrvatskoj osjećaju prema ovoj problematici. Na kraju, neću dugo pričati, naravno da se treba raditi na zaštiti potrošača. Najveću i najveći dio u unapređenju tog područja će dati sigurno potrošači i treba podržavati udruge civilnog društva koje se bave ovim poslom. poslom. Udruga "Potrošač" apsolutno je treba pohvaliti, 26 udruga djeluje i njima treba dati veću podršku nego što je to dano kroz ove brojke iskazane u ovom programu. Još jedna stvar koju evo na kraju napominjem, u hrvatsko zakonodavstvo bi trebalo stimulirati odnosno što više vansudsko rješavanje problema. U Europi je standard da ukoliko potrošač ima problem sa proizvodom u vrijednosti do 350 eura ne mora ići na sudsko rješavanje spora nego se to rješava vansudski obično preko udruga i udruge su tu relevantne, naravno ona koja je krovna ili ona koja ima to to ovlaštenje od države da riješi spor da li je osnovan ili nije. Kod nas se za svaki spor bio on vrijednosti 5, 10 ili 100 eura mora ići na sud najčešće na trošak potrošača i onda su naravno potrošači destimulirani uopće da ulaze u takve priče a naravno proizvođači koji imaju nekvalitetnu robu ili trgovci da da takve proizvode plasiraju jer znaju da najčešće neće biti nikakvih sankcija niti problema ukoliko ti nekvalitetni proizvodi budu reklamirani od strane kupaca. I na kraju još bih evo, još mi je nešto palo na pamet. Kako sada kroz neko vrijeme sam bio kod kuće ujutro. Ja ne znam šta treba napraviti a da se one komisije koje proriču budućnost maknu sa televizije. Svako jutro na Novoj televiziji gledam emisiju gdje se gleda karte, svi imaju dosta čudna imena oni ljudi koji se pojavljuju na televiziji mistična koja govore o tome da je njihovo znanje i mogućnost da proriču budućnost, zbilja da postoji takva mogućnost i ljudi zovu a mi toleriramo takve stvari i ja ne znam do kada će to biti, to je mislim u terminu 9, 10 sati ujutro kada većina ljudi to može gledati djece, starijih ljudi i zovu, troše novce a svi smo svjesni da takvih mogućnosti nema da vam netko iz iz šalice čaja ili iz karata ili iz toga da mu kažete koji dan ste rođeni da vam prokaže da li ćete se zaljubiti, da li ćete biti bolesni, zdravi i da li ćete biti bogati. Ja ne znam šta treba napraviti da se te emisije maknu sa televizije, ali evo apeliram sa ovog mjesta na sve institucije, inspektorat bilo koga da to jednostavno hrvatskim građanima ne treba na taj način prezentirati, jer zbilja onda potrošači, a to su u ovom slučaju hrvatski građani, nisu zaštićeni. Hvala lijepo. Hvala. Je li se kontrolira garancija, recimo ako se da da će se netko zaljubiti, je li se to dogodi doista? Jer ako ima vajde, jel… Gospođa zastupnica Mirela Holy. Izvolite. Hvala vam, poštovani potpredsjedniče. Na samom početku izlaganja o ovom dokumentu želim upozoriti na činjenicu da je danas druga polovica veljače 2010. godine, a da mi raspravljamo o ovom strateškom dokumentu koji se već trebao početi primjenjivati tijekom 2009. godine. To se u Hrvatskom saboru nažalost ne događa prvi puta pa mi gotovo sva izvješća raspravljamo s velikim zakašnjenjem, a o mnogim strategijama čak i ne raspravljamo. A tu bi spomenula iznimno važnu Strategiju razvoja turizma o kojoj smo trebali raspravljati još na jesen 2009. godine, a nedavno smo raspravili tek o kvazi izvješću o roku dovršenja tog najvažnijeg strateškog dokumenta za razvoj turizma samo kako bismo doznali da ne možemo znati kada će ovaj dokument biti dovršen. Tako je nažalost i s drugim programsko-političkim i strateškim dokumentima. Smatram kako to ukazuje na upravo strašnu neozbiljnost Vlade Republike Hrvatske, a ta se neozbiljnost ne vidi samo iz nepoštivanja rokova izrade dokumenata, već i u već poslovičnoj neprovedbi svih strateških i programskih dokumenata. Dakle, kada ih i donesemo i kada su ti dokumenti čak i kvalitetno napisani, osmišljeni, postojanje takvih dokumenata apsolutno ništa ne znači u provedbenom smislu. Stoga nije na odmet upitati pa zašto onda uopće Vlada izrađuje, a Sabor donosi takve dokumente. Zar zato da bi vladajuća većina zadovoljila javnost ili barem zainteresirane grupe glumeći kako ima strategiju i viziju razvoja Hrvatske te senzibilitet za važna pitanja društva civilnih vrijednosti. Ako je to tako, a bojim se da jest, radi se o običnoj farsi. Neosporna je činjenica da zaštita prava potrošača spada u jedno od najvažnijih pitanja modernog društva tržište ekonomije jer se radi o vrlo širokom području koje obuhvaća baš sve članove i članice našeg društva, drugim riječima sve nas koji svakoga dana kupujemo neki proizvod ili uslugu. A činjenica jest da situacija u Hrvatskoj u pogledu zaštite potrošačica i potrošača nije ni najmanje blistava. Naša se prava krše gotovo svakodnevno, bez obzira na to da li trgovački subjekti manipuliraju tzv. posebnim ponudama koje se iscrpe i prije no što su se otvorile ili se radi o manipulaciji nedovoljno jasnom isticanju cijena, netranspa-rentnim računima za telekomunikacijske usluge, maltretiranju publike u kinima prikazivanjem nebrojenih reklama i to za naš novac, netočnim deklaracijama na prehrambenim i drugim proizvodima, prodaje zdravstveno upitnih proizvoda bez obzira na to radi li se o donjem rublju, igračku ili pak natikačama, prodaji kopija umjesto originala za cijenu originala i Mogućnosti uskraćivanja prava potrošačica i potrošača u tržišnim ekonomijama su gotovo bezgranične i taman kada se jednoj metodi malo podrežu krila pojave se neki novi oblici kršenja prava potrošača i potrošačica. Upravo iz toga razloga je iznimno važno da kao država prepoznajemo taj problem i imamo spremne politike rješenja kojima štitimo i unapređujemo prava potrošača i potrošačica. Bojim se da u Hrvatskoj jako kaskamo i u suzbijanju kršenja prava potrošača i potrošačica po već dobro poznatim metodama, a da o raskrinkavanju novih metoda kršenja prava naših da i ne govorim. Ponavljam u tom smislu da danas raspravljamo o dokumentu koji se trebao početi primjenjivati već prošle godine što govori u prilog tome da vladajućoj većini i nije pretjerano stalo do ove problematike, jer da jest dokument bi bio pripremljen i raspravljen još tijekom jeseni 2008. godine i počeo bi se primjenjivati već početkom 2009. godine. To se iz nekog razloga nije dogodilo, a mi nemajući nikakvo opravdanje ili razumne argumente od Vlade o razlozima kašnjenja ovog dokumenta možemo samo špekulirati o razlozima i sumnjati da se radi o pritiscima određenih moćnih korporacijskih krugova kojima nije u interesu provedba učinkovite politike zaštite prava potrošača i potrošačica. A to bi jednom rječju bilo strašno. Iskreno se nadam da to ovdje nije slučaj, ali sve dok ne dobijemo neko razumno objašnjenje ovog kašnjenja od strane nadležnih dužnosnika i dužnosnica Vlade imamo pravo izražavati i takve sumnje. Kada govorim o samom sadržaju ovog dokumenta želim reći da isti nije imun na kritike. Podsjećam vas i da je Savez udruga za zaštitu potrošača iznio cijeli niz primjedba na račun ovog dokumenta, a moram zaključiti da je većina tih primjedba financijske prirode, a s obzirom da se radi o krovnoj udruga za zaštitu potrošača i potrošačica koja je zasigurno više no pozvana komentirati ovakav dokument, smatram da sve primjedbe Saveza udruga moramo uzeti u ozbiljno razmatranje. Pozdravljam odluku predlagatelja da u izradu dokumenta aktivno uključi udruge za zaštitu potrošača jer je to pozitivno utjecalo na kvalitetu dokumenta o kojem danas raspravljamo. U tom smislu izražavam nadu da će predlagatelj, Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, razmotriti i ove njihove primjedbe i amandmanima Vlade popraviti ovaj iznimno važan dokument. Podsjećam, Savez udruga za zaštitu potrošača smatra da u dokumentu treba redefinirati mjesto i ulogu savjetovališta za zaštitu potrošača kako bi se postiglo učinkovitije, brže, jeftinije i kvalitetnije pružanje usluge savjetovanja. Čini mi se racionalno razmotriti i prijedlog utemeljenja jednog nacionalnog savjetovališta te korištenja usluga savjetnika i savjetnica, specijalista i specijalistica organiziranih na nacionalnom nivou za rješavanje predmeta koji se ne mogu riješiti u savjetovalištima. Savez udruga predlaže jačanje uloge regionalne i lokalne samouprave u financiranju lokalnih savjetovališta, a s obzirom na to da su udruge gotovo u potpunosti upućene na financiranje iz sredstava državne, odnosno lokalne ili regionalne samouprave trebalo bi u svakom slučaju razmotriti takva rješenja. Očigledno sredstva koja udruge uspiju realizirati iz Europske unije i drugih fondova nisu dostatne za podizanje kvalitete intenziteta rada udruga. S obzirom na to da se iz ovog dokumenta vidi da će realizacija programa se financirati najvećim dijelom iz državnog proračuna te proračuna jedinica lokalne i regionalne samouprave, a tek potom iz fondova Europske unije, možda bi trebalo razmisliti o financiranju određenih projekata udruga ili barem dva saveza udruga i sredstvima Hrvatske gospodarske komore ili Hrvatske obrtničke komore, odnosno da se određeni postotak novca iz njihovih članarina koristi za unapređenje prava potrošača i potrošačica jer bi se time zasigurno pozitivno utjecalo i na podizanje kvalitete hrvatskih proizvoda i usluga, a to nam u našoj ambiciji u podizanju konkurentnosti hrvatskog gospodarstva svakako treba biti cilj. Na kraju želim zaključiti da ovaj strateški dokument Nacionalni program zaštite potrošača u neku ruku više djeluje kao izvješće, a o čemu su govorili i prethodnici i prethodnice, a manje kao plan ili program djelovanja. Većina teksta u ovom dokument je opis onoga što je napravljeno u posljednjih nekoliko godina posebice u razdoblju nakon donošenja Zakona o zaštiti potrošača 2007. godine. Iz onoga što piše u dokumentu može se steći dojam kako je Hrvatska u pravnom i institucionalnom smislu odradila većinu posla, jer krovni zakon kao i pripadajući podzakonski akti su izrađeni i doneseni, zakonodavstvo je većim dijelom u horizontalnom i vertikalnom smislu usklađeno sa krovnim zakonom i resornim direktivama Europske unije, stvoreni su administrativni kapaciteti za provedbu zakona u smislu nadležnog odjela u Ministarstvu gospodarstva, suradnji državnih i lokalnih vlasti sa 26 udruga i 2 krovna saveza udruga, osnivanja savjetovališta i Nacionalnog vijeća za zaštitu potrošača, te centralnog informacijskog sustava, pa sve do sudova časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori i Hrvatskoj obrtničkoj komori i inspekcijskog nadzora od strane Državnog

stanje u Hrvatskoj u pogledu zaštite prava potrošača nije dobro, a nisam stekla dojam ni da se i to usprkos svom administrativnom i zakonodavnom sređivanju ovog područja stanje bitno popravilo u posljednjih nekoliko godina, a posebice od 2007. godine kada je donesen Zakon o zaštiti potrošača, a to ukazuje na to da usprkos kvalitetnim zakonima i postojanju svih nužnih instrumenata i administrativnih kapaciteta u Hrvatskoj nedostaje politička volja za stvarnu, kvalitetnu i učinkovitu provedbu kako zakonskih i podzakonskih, tako i ovakvih strateških dokumenata. I zbog toga, iako ću podržati donošenje ovog dokumenta ne mogu sa ovog mjesta ne izraziti bojazan da će provedba i ovog dokumenta u onom najvažnijem smislu jačanju prava potrošača i potrošačica u Hrvatskoj ipak ostati samo mrtvo slovo na papiru.

udruga za zaštitu potrošača glasi poznata ona izreka nikada ne treba sumnjati u sposobnost skupine ozbiljnih i predanih građana da promijene svijet. Naprotiv, takvi su ga upravo i mijenjali. Čitav ovaj Nacionalni program zaštite potrošača trebao je ići i mislim da bi imao osnovnu jednu svrhu osnaživanje potrošača. Naime, upravo mnoge države koje su shvatile kakvu ulogu imaju takve potrošačke, udruge za zaštitu potrošača znaju da one u biti pomažu samoj državi da preuzimaju i dobar dio socijalne uloge države. Jer na žalost, pogotovo u našem društvu kada malo tko proizvodi a potrošači smo svi zakonodavstvo nije dovoljno. Osim potrošačke same politike važno je isto tako kakve su smjernice za jednu dobru praksu, zato su nama jake potrošačke organizacije koje su svjesne prava pojedinaca itekako važne. Jedna Njemačka itekako izdvaja ogromna ogromna sredstva za ove udruge u kojima u pravilu radi po nekoliko profesionalaca. Kod nas tomu nije tako. Državna sredstva su mala i nedostatna. Lokalne zajednice pogotovo ukoliko kritiziraju određenu politiku, odnosno prije svega neadekvatne njihove uvjete za rad bivaju potpuno, potpuno marginalizirane, a ljudi izvrnuti raznoj vrsti šikanoznog ponašanja. Još od 1992. godine kada je stupila na snagu Direktiva o općoj sigurnosti kasnije je ona proširena i na igračke, na stvari na kozmetičku opremu, na farmaceutske proizvode, na strojeve, na rekreacijsku opremu. Međutim, koliko su se stvari Istina je da se puno više govori o ovim problemima, ali jednako tako više je i neadekvatnih proizvoda. Dakle, imam dojam i stiče se dojam da što je više smjernica, direktiva, izmjena zakona, ovakvih ili sličnih programa, naravno da je nacionalni program u tom smislu i najvažniji, da su prava potrošača sve više ugrožena. A zašto je tomu tako? Meni se čini upravo zbog toga što mi moramo i trebalo bi razmišljati o preventivnom djelovanju. Dok je još pojam potrošača kod nas na ovim političkim prostorima bio apsolutno nepoznata pojava vi niste jednostavno mogli kupiti niti je bio stavljen u promet opasan proizvod. Danas imamo zaštitu potrošača, a na policama se nalaze i ovo što je govorio kolega Maras pružaju se usluge nekakvih nadri stručnjaka, nadri liječnika, nadri pisara i svakakvih nadri struka. Kako se zaštititi od takvog protuzakonitog prije svega djelovanja? Bilo je slučajeva, to još, već sada ima tome pet, šest godina kada je prodavan med i to jednog od, čini mi se da je bio čak u Vladi jedan od dužnosnika i bio je okus, miris meda, ali med nije, meda nije ni vidjelo ni čulo. Javnost je htjela saznati tko je taj koji je stavio u promet, koji je taj čuveni proizvođač. Međutim, mi nismo mogli dobiti podatak tko je proizvođač. Mediji su nagađali i danas imamo dakle takav jedan muk, a osnovna prevencija bi bila upravo i ne znam tko se boji takvih trgovaca ili proizvođača da se takve osobe, odnosno osobe koje su se ogriješile stavile u promet štetni proizvod, da se javno obznane njihova imena. Oni koji su pokušali ići u tom pravcu bili su izvrgnuti postupcima sa neizvjesnim ishodom. Oni koji ukazuju upravo iz Udruge potrošača na lokalnim razinama o takvim trgovačkim društvima bivaju zastrašeni, prijeti im se, ljudi se boje jednostavno progona jer su kasnije ostavljeni na milost i nemilost i nema ih tko zaštititi. Oni nisu zviždači pa nemaju niti onu nekakvu formalnu zaštitu. Prema tome, osnovno bi bilo da ovdje ne može biti na djelu nikakva poslovna tajna kada se radi o takvim osobama, bilo da se radi o fizičkim ili pravnim osobama, još jednom ponavljam kakvi su nam preventivni programi, što rade naše inspekcije i kako je moguće, jer se uglavnom radi o robiji stranog porijekla. Kako je moguće uvesti tu robu? To smeće. I onda se mi, dakle stvorimo problem, a država je za to odgovorna, i onda trošimo ipak kakva, takva sredstva da bi se od toga zaštitili. A naši proizvodi, prije svega poljoprivredni proizvodi nemaju plasmana. To je ono što bi nas odvelo i u malo širu priču. Dakle, glavno je da mi imamo zaštitu potrošača, ovo ne govorim vama, vi očito radite ono što možete raditi u toj situaciji, ali nije problem ovdje, on je već nastao dakle kod zaštite potrošača već je nastao problem, vi vjerojatno djelujete onda post festum, ali možda da se razmisli i o ovoj ulozi preventivnog djelovanja povezanosti sa carinskom carinskom upravom, sa inspekcijskim nadzorom, da nam zaista, da ljudi budu zaštićeni. Nekada smo vjerovali još unazad nekoliko godina da su bar trudnice, da su bar djeca, dakle ti dječji proizvodi, kozmetički njihovi proizvodi, hrana, igračke zaštićeni, da bi se ne bi netko usudio dakle da takve neprovjerene proizvode stavlja u promet. Međutim vidimo da nije tomu tako. Čak i lijekovi. Poznata je ona sada već izreka da smo nekada tražili lijek za bolest, a sada tražimo bolest da bi se prodao lijek, koji onda će, naravno kad se ide takvom logikom da takav lijek više šteti nego da ikome pomaže.

programu kažete da će se do kraja četvrtog kvartala 2009. godine izvršiti usklađivanje odgovarajućeg hrvatskog pravilnika o mjernim jedinicama, budući da je direktiva 80/181 o mjernim jedinicama zamijenjena s direktivom 2009/3. što vama znači temperatura od 25 mikrokelvina? Ništa, zbog toga što je naše gospodarstvo u tako katastrofalnom stanju da u biti niti ne trebaju možda mjeriti tako niske temperature. Međutim činjenica jest da jedan od naših umjernih laboratorija postiže takvu točnost i u biti posluje mimo zakona, budući da vi niste donijeli pravilnik o mjernim jedinicama koji je u skladu sa europskom direktivom i trojnom točkom vode koja se definira ovako kako se definira i cijelom svijetu, a ne onako kako je to predviđeno sadašnjim pravilnikom koji je na snazi u Republici Hrvatskoj. U ovom vašem programu u biti izvješću vrlo pohvalno govorite o akreditaciji koja ima ključnu ulogu u ocjenjivanju sukladnosti i uspostavi povjerenja u kompetenciju određenih laboratorija, bilo ispitnih ili umjernih, koji pak imaju ključnu ulogu u ispitivanju proizvoda, dakle i u zaštiti potrošača. Međutim, činjenica jest da akreditacija ne može funkcionirati bez ostalih čimbenika infrastrukture kvalitete, prvenstveno Hrvatskog zavoda za norme, te sustava mjeriteljstva. Naime, mjeriteljstvo je ono koje osigurava sljedivost, Državni zavod za mjeriteljstvo je osigurava samo u zakonskom segmentu, dok nacionalni mjeriteljski institut to isto čini u fundamentalnom mjeriteljstvu. Koliko je mjeriteljstvo važno govori primjerice jedno istraživanje provedeno u Velikoj Britaniji koje kaže da ogroman dio bruto društvenog proizvoda Velike Britanije je na ovaj ili onaj način ovisan o mjeriteljstvu. To se mjeri dvoznamenkastim brojevima. Slične studije za Hrvatsku nema, ali mi kao obični građani i potrošači možemo imati samo vjeru da je nešto zaista onoliko koliko smo ili tankirali ili kupili neku masu nečega ili tako dalje. Što se tiče fundamentalnog mjeriteljstva, situacija je bitno drugačija. Vlada se obvezala uspostaviti nacionalni mjeriteljski institut koji još uvijek nije profunkcionirao. Istine radi, ja se sada obraćam krivom državnom tajniku jer je Nacionalni mjeriteljski institut pod domenom Ministarstva znanosti, ali budući da je za vas vrijeme stalo pa mi tako i tako raspravljamo ovom programu za 2009. godinu, u tom trenutku je i Državni zavod za mjeriteljstvo kao i Nacionalni mjeriteljski institut bio u vašoj domeni. Činjenica jest da Nacionalni mjeriteljski institut ne funkcionira što je suprotno članku 73. Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju a kao instrumentu hrvatskog pridruživanja u punopravno članstvo EU jer tu se eksplicite navodi da Hrvatska mora imati Nacionalni mjeriteljski institut koji mora biti član EUROMETA, odnosno Europske mjeriteljske organizacije, odnosno Udruge mjeriteljskih instituta. Međutim, po našem starom običaju mi u Hrvatskoj, odnosno naši pregovarači sve obećavaju, a malo toga ispunjavaju i tako je još uvijek član EUROMETA Državni zavod za mjeriteljstvo koji na to u biti nema pravo jer se ne bavi fundamentalnim mjeriteljstvom nego se bavi zakonskim mjeriteljstvom i on mora biti, što i jest, član … /Govornik se ne razumije./… dakle, Udruge mjeriteljskih instituta u zakonskom mjeriteljstvu. Državni zavod za mjeriteljstvo naprosto ne želi, kao nevoljenom djetetu, dopustiti da Nacionalni mjeriteljski institut uopće profunkcionira, i radi svoju funkciju za što je trebao biti osnovan. Posljedično mi u RH nemamo ili upitna nam je sljedivost do međunarodnih etalona, mase, vlage, ionizirajućeg zračenja i ostalih jedinica. Dakle, nama se u RH urušava čitav sustav infrastrukture kvalitete i mi ćemo se naći u velikom čudu nakon što smo gotovo sve mjere i mjerila ispunili. Nakon što smo i izručili generale Haagu. Da u EU nećemo ući zbog naizgled banalnih razloga, zato što nam ne funkcionira infrastruktura kvalitete. Sada imamo paradoksalnu situaciju da Državni zavod za mjeriteljstvo donosi propise, provodi propise, nadzire inspekciju u klasičnom sukobu interesa i to čak i u onom području koje mu ne pripada i koje je danas u nadležnosti Ministarstva znanosti, a ne u nadležnosti Ministarstva gospodarstva. retoričko pitanje, gospodine državni tajniče da li znate da se pojedina zatvorena poglavlja, privremeno zatvorena poglavlja zbog ovakvih situacija mogu ponovno otvoriti, a da otvorena poglavlja kao što je sloboda kretanja roba, se zbog nefunkcioniranja infrastrukture kvalitete neće nikada zatvoriti. I apeliram da nešto u što skorije vrijeme, vezano uz taj gorući problem, u suradnji sa Ministarstvom znanosti, obrazovanja i športa učinite. Hvala lijepa. Lesar. Izvolite. **Lesar, Dragutin (Nezavisni)** Hvala lijepa poštovani gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege. Pripremajući se za ovu raspravu mislio sam biti dosta kritičan na prijedlog dokumenta, ali onda me jedna stvar natjerala da ponovno gledam što u njemu piše. Naime, vidio sam jednu udrugu koja se po nazivlju i predstavljanju deklarira kao Udruga za zaštitu prava potrošača je strašno protiv ovog dokumenta i to me natjeralo da ponovno pogledam i da vidim njihove motive zašto? I odmah da velim čim je ta udruga i ta predsjednica te udruge protiv ovog dokumenta ja po prirodi stvari moram biti za. I čim je ona protiv znači da je ovaj dokumenat dobar. Kasni doduše, to je točno, ali ja ću ga podržati. Drugo što želim reći, da je drugi moj razlog zašto ću ga podržati, je ono što sam, doduše uz asistenciju, pronašao na stranici 55. koji upućuje na to da će konačno ili da se konačno shvatilo do 2012. u Hrvatskoj biti osnovano samostalno tijelo koje će se u sklopu državne vlasti baviti zaštitom potrošača jer se pokazalo i dokazalo da postojeći sustav koji je bio većinom temeljen na udrugama i savezu udruga potrošača uz ova 4 savjetovališta pokazao neučinkovit, ne dobar i preskup u odnosu na postignute rezultate. Ali bi savjetovao, predložio i upozorio na 3 stvari. Prvo, kada ćete raditi operativnu provedbu ovog programa, posebice u kontekstu tog samostalnog tijela, vodite računa da ono mora biti u funkciji 24 sata, 365 dana u godini i barem na 2 svjetska jezika. Mi smo turistička zemlja i kod nas potrošači nisu samo stanovnici stanovnici Hrvatske nego i naši turisti. Minimum kulture turističke zemlje je da omogući svakom potrošaču da dobije savjet odmah, a ne u ponedjeljak ujutro od pola 9 ili 9 zaključno sa 3, kada obično i savjetovališta koja i sad imamo prestanu raditi. Dakle, Državna agencija koja će biti u funkciji 24 sata kao što je to vani. Drugo, ili imamo pravo u kontekstu pravne stečevine EU kao neke druge članice EU trgovce, u smislu ovog zakona, obavezati da na mjesto plaćanja usluge obvezatno imaju navedeni broj telefona svoje službe za zaštitu ili prigovore potrošača, što je manje bitno, ali ono što me interesira da li imamo pravo zakonom prisiliti da na svakoj ili iznad svake blagajne onda bude taj besplatni telefon gdje će svaki potrošač moći i napamet naučiti taj broj? Koliko građana Hrvatske zna za brojeve telefona ovih 4 centara u Osijeku, Zagrebu, Splitu i Rijeci? Pogledajte malo vani pa ćete vidjeti da telefonski broj, besplatni telefonski broj za Državnu službu savjetovanje potrošača se nalazi praktički na svakom mjestu gdje je s jedne strane potrošač, a s druge strane trgovac. Drugo, razumijem Europu ali ne razumijem kako je moguće da dozvoljavamo da u Hrvatskoj kupujemo milk, brot, meet, rice, coat, shuze, fridge, wine, beer, kobasu, potato, paste. Jeste primijetili da je iz hrvatskih trgovina nestao hrvatski jezik. Ne samo iz deklaracija proizvoda, nego i nazivlja objekta. I kada gledate reklamu na zgradi ne znate dali se iza tih vrata prodaje dječja hrana ili pornografija. U Hrvatskoj je moguće registrirati, reklamirati i raditi po stranim jezicima, a primjerice probajte u susjednoj Sloveniji to napraviti koja je članica pa ćete vidjeti da postoji mogućnost da država članica Europske unije zakonom regulira uporabu stranih jezika, izraza i nazivlja u trgovini. Bojim se da za desetak godina hrvatskog jezika čak ni na ispisu blagajne više ne bude. I još nešto. Ako je dovoljno da vas sada zamolim gospodine državni tajniče, ako nije postavit ću zastupničko pitanje. Prema nekoliko zakona od poduzeća koje se bave uslugama i daju usluge građanima ili drugo, u upravnim i nadzornim tijelima moraju biti predstavnici Udruge zaštite potrošača. Ne može se inače konstituirati niti registrirati. Ja tražim zbog hrvatske javnosti i hrvatskih potrošača da javno ili najprije meni, a onda javno objavite popise svih zastupnika potrošača koji su slovom toga zakona izabrani u upravna odnosno nadzorna tijela svih trgovačkih društava koje zakon obavezuje da u svom sastavu imaju predstavnike Udruge potrošača. I to imenom i prezimenom zastupnika, imenom u čije odnosno naziva udruge koja ga je delegirala i visinu naknade koja ostvaruju u tim nadzornim i upravnim tijelima za teritorij cijele države sa datumom stanja koje sami odredite. Potrošači, građani i ovaj Sabor ima pravo znati tko po zakonima koje smo donijeli zastupa i predstavlja potrošače u tim nadzornim tijelima trgovačkih društava kada smo ih već prisilili da oni u tom svom sastavu imaju. Taj podatak će biti veoma interesantan u kontekstu javnog govora, postupanja i nastupanja mnogih predsjednika udruga, saveza koji tobože su nezadovoljni ovim programom, a čini mi se da je njihovo nezadovoljstvo ne proizlazi iz programa nego iz spoznaje da će breša, kasa, lova koja je curila ipak biti nešto manja konačno. Hvala. Zaključujem raspravu. Prelazimo na sljedeću točku. Izvolite točku. Izvolite kolega. da će se do godine 2012. osnovati samostalno tijelo koje bi obavljalo dio poslova provedbe politike zaštite potrošača. Međutim, ako se pažljivije pročita izričaj provode se pripreme za osnivanje samostalnog tijela pri kojem bi se osnovalo neovisno tijelo koje će poticati povjerenje potrošača u prekograničnu trgovinu, a sve to će se desiti nakon pristupanja Republike Hrvatske u a to znači da ćemo mi negdje 2014. godine raspravljati o nekom novom programu gdje će se objašnjavati zašto je to tijelo tijelo osnovano ili nije osnovano. Dakle, zašto se to tijelo već ne osnuje 2010. godine kada je to izuzetno bitan čimbenik za zaštitu potrošača posebno u kontekstu većeg turističkog priljeva kojega toliko svi želimo i anticipiramo. **Šeks, Vladimir Pa kolega Franić ne znam da li čitamo isti dokument. "Slijedom navedenog ukazuje se potreba da se u Republici Hrvatskoj osnuje samostalno tijelo a u čije bi se djelokrug rada prenijelo i dio poslova iz djelokruga rada nadležnog ministarstva". Ovo ja dešifriram kao agencija. Zašto ne prije? Zato što osnivanje agencije za zaštitu potrošača ja zastupam i tražim dvije godine ovdje u Hrvatskom saboru jedini do sada i nikada nisam čuo da itko drugi zagovara osnivanje agencije. Vjerojatno zato što nije bilo dovoljnog pritiska na izvršnu vlast da konačno shvati da kao i druge članice Europske unije samo takvom agencijom možemo zaštiti potrošače. Pa ako bude i do 2012. ja ću biti sretan.